að Haraldur Briem, fyrrverandi sóttvarnalæknir, muni koma að vinnu við gerð skýrslunnar sem óháður aðili að beiðni heilbrigðisráðherra og hafa þingflokkar verið upplýstir um það mál. Í framhaldi af umræðum sem hér urðu í gær um svör við fyrirspurnum er rétt að geta þess að þingfundaskrifstofa hefur reglubundið samband við ráðuneytið þegar fyrirspurnir eru komnar fram yfir tíma og innir eftir væntanlegum svörum og/eða leggur leggur áherslu á að beðið sé um lengri frest ef ekki er unnt að verða við honum. Forseti hyggst einnig hafa sérstaklega samband við ráðherra eða ráðuneyti varðandi þær fyrirspurnir sem lengst er um liðið frá því að fram komu. Það mun enn vanta svör við um 14 fyrirspurnum sem bárust á tímabilinu október til febrúarloka. Þegar svo langt er um liðið telur forseti ástæðu til að grípa til sérstakra ráðstafana til að ýta á eftir svörum.

og það tekið út af dagskrá og settur nýr fundur með því frumvarpi sem forseti nefndi áðan og snýst um brýnar ráðstafanir vegna heimsfaraldurs kórónuveiru. Og loks er það þriðji fundurinn þar sem til stendur að freista þess að gera það mál að lögum og þá haldið áfram

Virðulegur forseti. Sagan geymir ýmis dæmi þess að ný tækni og nýjar vörur og nýir viðskiptahættir sem þeim fylgja rjúfi einokun á ákveðnum sviðum og það þótt að ríkisvaldið sé alveg staðráðið í því að halda halda einokunarstöðu sinni. Með aukinni netverslun undanfarinna ára hefur einokun Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins til að mynda verið rofin að því leyti að Íslendingar geta núna með einföldum hætti pantað áfengi frá öðrum smásölum en ÁTVR, en þó aðeins frá erlendum smásölum handan hafsins með tilheyrandi óhagræði fyrir viðskiptavini hér á landi vegna tíma og kostnaðar sem fylgir þessum flutningi yfir hafið. Undanfarna daga hefur verið sagt frá því í fréttum að franskt fyrirtæki, Santewines SAS, bjóði Íslendingum nú að kaupa vín á vef sínum og fá það afhent samdægurs eða næsta virka dag. Samkvæmt upplýsingum á vef fyrirtækisins er birgðahald fyrirtækisins hér á landi sem útskýrir stuttan afgreiðslutíma. Það er rétt að halda því til haga að fyrirtækið skilar, að því að mér skilst, öllum áfengissköttum til ríkissjóðs og áfengisverslunarinnar og gætir einnig að aldri viðskiptavina. Nú vaknar sú spurning, virðulegur forseti: Til hvers erum við að halda í þessa einokunarverslun ríkisins? Til hvers höldum við þessum einokunartilburðum áfram? Þeir virðast eingöngu hafa þau áhrif að fyrirtæki sem gætu verið stofnuð hér á landi eru stofnuð erlendis og greiða þar tekjuskatt ef vel gengur. Varla trúa menn því að það breyti einhverju um drykkjuvenjur hvort vefverslun er skráð til heimilis í Búrgundí eða hér á landi.

til að mynda draga þau úr biti verkfæra Seðlabankans, t.d. vaxtahækkunum. Þau belgja út eignir bankanna án þess að þeir þurfi að hækka vexti sérstaklega eða gera eitthvað annað sem gæti haft áhrif á eftirspurn. Svo eru auðvitað til kenningar um það, trúverðugar að mínu mati, að verðtryggingin sjálf búi til vítahring verðbólgu. Nú búum við svo vel að u.þ.b. helmingur lána er verðtryggður.

forseti. Að afnema verðtryggingu með lögum, já, banna hana, þarf að gera með tilliti til áhrifa slíkra breytinga á hagkerfið sjálft. Þess vegna er núna tækifærið, á meðan óverðtryggð lán eru í sókn

mögulega önnur spurning en þó, með hliðsjón af aðstæðum núna, hallast ég að hinu fyrrnefnda, að við eigum hreinlega að gera ný verðtryggð lán ómöguleg samkvæmt lögum.

Ég veit ekki hvort maður á að gráta eða fagna þegar slíkar bylgjur koma upp á yfirborðið. Líklega hvort tveggja. Sögurnar eru hryllilegar en við þurfum þó að fagna því að þær komi upp á yfirborðið. Líklega er bylgjan komin til að vera. að vera. Hryllilegt er að vita til þess að okkar annars góða samfélag sé með þann ljóta blett sem kynferðislegt ofbeldi og áreiti er. Við þurfum að hlusta á þessar sögur. Við þurfum að læra og við þurfum einfaldlega að gera betur. Þrátt fyrir átak í að efla rannsóknir kynferðisbrotamála og hraða afgreiðslu þeirra erum við samt ekki að gera nógu vel. Við þurfum að gera betur. Við þurfum ávallt að veita þolendum skjól og aðstoða þá. En hvað með gerendurna? Við heyrum sögurnar. Þær eru alls konar. Stundum um hryllilegt ofbeldi, stundum þannig að upplifun einstaklinganna virðist vera mjög ólík. Hvernig vinnum við með þessa meinsemd? Er refsivörslukerfið okkar þannig búið að það geti tekist á við verkefnið? Hvernig aðstoðum við gerendur við að hætta að beita ofbeldi?

Virðulegi forseti. Ég er mikill aðdáandi Ruth Bader Ginsburg, hæstaréttardómara í Bandaríkjunum. Hún var brilljant lögfræðingur, klók og kona snjallra tilsvara. var skipuð dómari í Hæstarétti árið 1993 og varð seinna leiðtogi frjálslynda armsins í Hæstarétti. Sem lögmaður vann hún þannig að hún valdi lítil mál til að láta reyna á mikilvæg atriði sem höfðu víðtækari áhrif en málin sjálf gáfu til kynna. Þannig náði hún fram breytingum. Styrkleiki hennar fólst í því að hún skynjaði lagalegar en um leið pólitískar afleiðingar dóma réttarins. Fyrir ekki svo löngu var í fréttum mál kennara sem vildi fá uppsögn sína dæmda ógilda. Ástæða starfslokanna var sú að kennarinn var orðinn 70 ára gamall. Kennarinn taldi ómálefnalegt að aldurinn einn réði því að hann fengi ekki lengur að kenna. Þar blasir kannski við spurningin, hin pólitíska spurning, hin samfélagslega spurning: Hvaða áhrif hefur það á faglegt skólastarf að eldri og reyndari kennarar eigi að hætta störfum bara vegna þess að þeir vakni upp 70 ára einn daginn? Hvernig rímar það við eðli starfsins, starfsins, þ.e. kennslu og að miðla kannski visku í leiðinni? Kennarinn tapaði málinu, var dæmdur úr leik vegna aldurs. Mér varð hugsað til uppáhaldsdómarans þegar ég las þennan dóm, hvernig hún hefði teiknað upp röksemdirnar kæmi svona dómsmál inn í hennar sal. Þar gilti þessi regla að vísu ekki og 70 ára reglan hefði leitt til þess að hún hefði ekki dæmt nein mál síðustu 17 árin af ferli sínum. Það hefði verið alvarlegur missir fyrir bandarískt samfélag. Hún sat sem dómari til dauðadags, lést 87 ára að aldri, og komu margir af hennar þýðingarmestu dómum

Það er mikilvægt að viðbragðsaðilar og þeir sem þurfa að bregðast hratt við ef ástandið breytist hafi þekkingu og reynslu til að bregðast við. Í síðustu viku var leitað til ríkisstjórnar og umhverfisráðuneytis um að afla reynslu og þekkingar á uppbyggingu á varnargarði.

Nú þegar liggur fyrir útfærsla á hugsanlegum prófunum á mögulegum hraunrennslisvörnum í Merardölum út frá núverandi gosi í Geldingadölum. Tilgangur þessa prófana er að afla reynslu og þekkingar á uppbyggingu varnargarða sem gæti þurft að byggja síðar til að verja mikilvæga innviði, eins og áður segir.

Forseti. Enn og aftur er spurt: Af hverju kæra þessar konur ekki? Spurningin ætti hins vegar að vera: Af hverju treystum við okkur ekki til að kæra? Hér eru nokkrar ástæður sem er gott að hafa í huga: Endalausar sögur af lögreglufólki sem hlær þolendur kynferðisofbeldis út af lögreglustöðinni. Dómarar sem gefa beint og óbeint í skyn að þetta hafi verið okkur að kenna því að við drukkum of mikið.

En það er bara svolítið erfitt að vera skýr þegar heilinn og líkaminn er í áfalli. Það er líka svolítið erfitt að vera skýr þegar gerendur eru okkur svo nákomnir að við hættum á að missa allt okkar bakland frá okkur ef við segjum eitthvað eða að starfsferill okkar, orðspor og fjárhagslegt bakland verði fyrir óafturkallanlegum skaða fyrir að segja frá. Við kærum ekki því að réttarkerfið segir okkur að þegja. Við kærum ekki því að ef við dirfumst að gera það er okkur úthúðað í samfélaginu. Ef við segjum frá erum við útskúfaðar frá fjölskyldum og vinum. Spurningin ætti að vera: Af hverju hætta þessir góðu gerendur ekki bara að áreita, nauðga, lítillækka og valda óafturkallanlegum skaða á lífi kvenna og kynsegin? Skömmin er ekki þolenda. Skömmin er gerenda og réttarkerfis sem hefur gjörsamlega brugðist þolendum kynferðisofbeldis og neitar að taka ábyrgð á þeim varanlega skaða sem það hefur valdið á kynslóðum kvenna og kynsegin sem treysta ekki kerfinu til að ná fram réttlæti.

Árið 1998 höfðu 42% 15 ára barna orðið drukkin síðastliðna 30 daga og nú, 20 árum síðar, er sú tala komin niður fyrir 6%. Vímuefnaneysla var vaxandi vandamál í íslensku samfélagi en þeirri þróun var snúið við. Það tókst með skipulögðum hætti. Í niðurstöðum nýjustu rannsóknar á meðal ungmenna í 8., 9. og 10. bekk kemur í ljós að aðeins einn af hverjum þremur nemendum metur líkamlega heilsu sína góða. Aðeins helmingur nemenda telur sig oft eða alltaf fá nægan svefn og aðeins um einn af hverjum fjórum nemendum metur andlega heilsu sína góða. Viðfangsefni ungs fólks í dag eru önnur en fyrir 20 til 30 árum og það þarf að bregðast við með jafn markvissum hætti og fyrir 20 árum.

Þeim nemendum fjölgar talsvert sem meta bæði líkamlega og andlega heilsu sína sæmilega eða slæma. Hvernig fyrirmyndir erum við fullorðna fólkið? Hvaða gildi eru ríkjandi í samfélaginu? Eru það gleði, lífsvilji, einlægni og nægjusemi? Í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum tröllríður samkeppni, samanburður, yfirráð, öfund, fjárfesting og græðgi. Ættum við fullorðna fólkið að tileinka okkur barnslegri eiginleika til að bæta tilveruna? Við eigum að hlúa að börnunum okkar og verða betri fyrirmyndir barna og ungmenna. Veltum því fyrir okkur hver hin nýju viðfangsefni unga fólksins okkar í dag Virðulegur forseti. Síðustu vikuna hefur fjöldi fólks, þá aðallega kvenna, sýnt mikið hugrekki og sett reynslu sína af kynbundnu ofbeldi á samfélagsmiðla. Ég vil byrja á því að þakka þeim fyrir hugrekkið. Það er ekki auðvelt að berskjalda sig opinberlega. Það er ekki auðvelt að vinda ofan af nauðgunarmenningu.

Núna hefur skapast nokkur umræða um hvers vegna fólk stígur fram á samfélagsmiðlum, hvort réttlætanlegt sé að birta svo miklar upplýsingar að gerandi sé nánast persónugreindur án þess að málið rati nokkurn tímann á borð lögreglu. En á sama tíma fáum við upplýsingar um að Landsréttur mildi dóma í 40% kynferðisbrotamála sem fara fyrir dóminn, 40%. Til samanburðar eru 25% dóma í ofbeldis- og fíkniefnabrotum mildaðir. Skyldi engan undra að þolendur séu tregir til að leita réttar síns ef þetta eru kveðjurnar frá dómstólum landsins. Þó að þrjú ár séu síðan við hér í þessum sal breyttum almennum hegningarlögum á þá vegu að samþykki væri sett í forgrunn í kynferðisbrotamálum er sönnunarbyrðin í þeim málum enn þá allt of þung. Í ofanálag eru þolendur sem stíga fram sakaðir um að sverta mannorð gerenda sinna. Það er umræða sem við þurfum að uppræta strax. Það eru gerendur sem sverta sitt eigið mannorð þegar þeir beita ofbeldinu. Við þurfum öll að líta í eigin barm, við þurfum að standa með öllum þolendum, ekki síst þeim sem standa okkur næst, og horfast í augu við gerendur sem við kunnum að þekkja og gera þeim ljóst að við tökum afstöðu gegn ofbeldi.

Virðulegi forseti. Í morgun stóð Vegagerðin fyrir málþingi um þjóðvegi á hálendinu. Ég fagna því enda er eitt af verkefnum Vegagerðarinnar samkvæmt samgönguáætlun að móta stefnu um hönnun vega á hálendi Íslands. Málþingið markar tímamót í þeirri vinnu þar sem kallað var eftir skoðunum ólíkra hópa á málefninu, hvernig þeir sæju fyrir sér vegi á hálendinu, hvar þeir ættu að vera, hvernig og hverjum þeir skyldu þjóna. Á hálendinu er stórt vegakerfi í afar misjöfnu ástandi. Hér er því um að ræða mjög mikilvægt málefni óháð því hvernig stjórnsýslu á hálendinu er háttað. Vegagerðin ber ábyrgð á stofnvegum hálendisins og neti landsvega sem tilheyra þjóðvegakerfinu. Þar fyrir utan liggja vegir og vegslóðar hingað og þangað, þ.e. vegir sem hafa einkum verið lagðir af sveitarfélögum og nytjaréttarhöfum, svo sem bændum, veiðimönnum og orkufyrirtækjum. Vegirnir hafa í mörgum tilfellum verið lagðir með aðkomu ríkisvaldsins í gegnum stuðning styrkvegasjóðs en mörg dæmi eru um vegi þar sem almannafé hefur ekki komið við sögu. Sveitarfélög sem fara með stjórnsýslu á hálendinu bera ábyrgð á skráningu þessara vega og að ákvarða samhliða hverjir þeirra eru opnir almennri umferð. Málþingið var gott en ég saknaði umræðu um vegi norðan Vatnajökuls. Ég álít að eitt af brýnu verkefnunum varðandi umferð á hálendinu sé að taka stefnumarkandi ákvörðun um tengingu hálendisins norðan Vatnajökuls við Sprengisandsleið með stofnvegi. Þar þarf bæði að velja heppilegustu leiðina og ákvarða hvernig veg eigi að leggja. Ef vilji er til að tryggja aðgengi að náttúruperlum eins og Kverkfjöllum, Herðubreið og Öskju án þess að spilla náttúru verður að fara í það verkefni.

forseti. Ísland á sérstakt samband við Palestínu en Ísland var fyrsta vestræna ríkið sem viðurkenndi sjálfstæði og fullveldi Palestínu með samhljóða samþykkt Alþingis árið 2011. Við höfum einnig söguleg tengsl við Ísraelsríki frá stofnun þess árið 1948 en vegna þeirra tengsla skoraði ég á ríkisstjórnina fyrir tæpu ári, ásamt hv. þingmönnum Rósu Björk Brynjólfsdóttur, Loga Einarssyni og Silju Dögg Gunnarsdóttur, að beita sér fyrir friðsamlegum lausnum á deilum þar á milli en ekkert hefur heyrst í þá veruna. Á meðan ríkisstjórn Íslands gerði ekkert hélt ástandið í Palestínu áfram að versna en helsta birtingarmynd þess þessa dagana eru deilur umhverfis Sheikh Jarrah í Jerúsalem þar sem Ísraelar hafa ákveðið að víkja burt palestínskum fjölskyldum og leyfa landnemum að setjast þar að, þvert á alþjóðalög og mannréttindi. Það þarf varla að nefna að nauðungarflutningar af þessu tagi hafa sögulega verið meðal verstu glæpa gegn mannkyni, hvort sem litið er til frumbyggja í Bandaríkjunum, Tartara á Krímskaga í Kákasus eða allra hinna fjölmörgu tilfella þar sem slíkt hefur verið gert. Það þarf heldur ekki að nefna að slíkir nauðungarflutningar eru oft undanfari, eða eiga sér stað samhliða, þjóðarmorða líkt og þekkt er í tilfellum Kúrda, Armena og allt of margra annarra þjóða, því miður. Af þessum ástæðum vil ég nota tækifærið til að undirstrika fyrri áskorun á ríkisstjórnina um að taka til hendinni í málefnum Palestínu en jafnframt að skora á þingið að klára sem fyrst að samþykkja tvær þingsályktunartillögur sem liggja fyrir þinginu, annars vegar um fordæmingu á þjóðarmorðum á Kúrdum

Mig langar, herra forseti, að máta þessi lagaákvæði inn í sögu konu sem 1. október síðastliðinn fór í brjóstamyndatöku og leghálsskoðun. Um miðjan nóvember fékk hún tilkynningu um að að leghálssýni væri ekki eðlilegt og hún fékk beiðni um að fara inn á .is síðu til að komast að þeim upplýsingum. Hún fór í aðra rannsókn 16. desember síðastliðinn og sýni úr þeirri rannsókn var sent til Danmerkur.

Hún fór í enn eina rannsóknina 8. mars síðastliðinn og sýni var tekið og sent til Danmerkur. Nú verð ég að spyrja hvort þessi saga passar inn í lagarammann sem ég fór yfir áðan. Og ég verð að spyrja hvort þessi saga, vegna þess að hún er ein af þúsundum, herra forseti, og þúsundir annarra séu grundvöllur fyrir umboðsmann Alþingis til að hefja frumkvæðisrannsókn

þá væri staða öryrkja á Íslandi mun betri í hinni eilífu baráttu við kerfið sem kerfisbundið brýtur lög og réttindi á þeim. Skerðingar hafa aukist og það þrátt fyrir að nú sé 65 aurar á móti krónu skerðing í gangi, sem er bara smáplástur á krónu á móti krónu skerðinguna sem var.

þar eru skerðingar efstar á blaði. Íslendingar eiga heimsmet í að beita fatlað fólk óhóflegum skerðingum og skattlagningum, þar er ekki gætt meðalhófs. Engin önnur þjóð beitir þennan samfélagshóp jafn grimmilegum aðgerðum. Afraksturinn er sá að hluti fatlaðs fólks býr við ævarandi skort, fátækt sem eltir það inn

Herra forseti. Á nýafstöðnum landsfundi Vinstri grænna var mikið rætt um nýsköpun og fjölbreytni í henni. Áhersla á nýsköpun og rannsóknir er lykilatriði í því að fjölga stoðum undir íslenskt efnahags- og atvinnulíf og að Ísland leggi sitt af mörkum í baráttunni við loftslagsvána í alþjóðlegu samhengi. Stuðningur við nýsköpun og fjölbreytt atvinnulíf hefur verið mikilvægur þáttur í stefnu Vinstri grænna frá upphafi. Undanfarin ár hefur hreyfingin lagt áherslu á stuðning við sprotafyrirtæki og umhverfi nýsköpunar þannig að hugmyndir gætu orðið að veruleika, jafnframt að hlúð væri sérstaklega að litlum og meðalstórum fyrirtækjum sem komin væru af sprotastigi en væru enn þá í uppbyggingu. Sérstök áhersla hefur verið lögð á endurgreiðslur vegna rannsóknar- og þróunarkostnaðar fyrirtækja og á mikilvægi nýsköpunar í almannaþjónustu. Þá hefur verið lögð áhersla á eflingu grunnrannsókna og hlutverk þeirra sem forsendu fyrir frjóu nýsköpunarstarfi á Íslandi. Markáætlun hefur verið stórefld og henni beitt til að takast á við áskoranir vegna loftslagsvár og tæknibyltingar og áhrifa á vinnumarkað, heilbrigðistækni og lýðheilsu, svo eitthvað sé nefnt. Gjörbylting hefur orðið á umhverfi nýsköpunar, en við þurfum alltaf að gera betur. Nýsköpun getur verið með stóru sniði og hún getur verið með smáu sniði. Hún birtist í tækninýjungum, nýjum aðferðum, þjónustu og bættu verklagi.

sérstöku tækniumhverfi heldur líka með fjölbreytni í þeim atvinnuvegum sem við höfum í dag, að það verði einnig nýsköpun í eldri atvinnuvegum. Það á eftir að styrkja mjög atvinnulíf úti um allt land.

Það er raunar svo langt síðan ég sendi inn skriflega fyrirspurn til hæstv. fjármálaráðherra að það liggur við að ég sé búinn að gleyma því um hvað sú fyrirspurn snerist. Liggur við en þó ekki alveg vegna þess að þetta er mikilvægt mál sem gott hefði verið að hafa svör við nú þegar Alþingi er að fást við fjölmiðlafrumvarp hæstv. menntamálaráðherra. Ég lagði fyrirspurnina fram þann 7. desember, hún er í þremur liðum og hún er á þessa leið. „1. Hafa íslensk stjórnvöld af sjálfsdáðum, eða í samvinnu við önnur EFTA-ríki, metið hvaða þýðingu löggjöf um skattlagningu á stafræna þjónustu, eins og Evrópusambandið og OECD eru að skoða, hefði á Íslandi? 2. Hefur verið lagt mat á það hvort íslenskt skattumhverfi sé í stakk búið að innleiða nauðsynlegar breytingar til að slík skattlagning, þvert á landamæri, virki með skilvirkum hætti á Íslandi? 3. Telur ráðherra ekki mikilvægt að hafin sé strax vinna við gerð á íslenskri löggjöf um skattlagningu á stafræna þjónustu svo að Ísland verði tilbúið í breytingar með öðrum þjóðum á Evrópska efnahagssvæðinu þegar að þeim kemur?“ Ég veit ekki, hæstv. forseti, hvað veldur því að hæstv. fjármálaráðherra þverskallast við að taka saman svör við þessum spurningum en þær varða grundvallaratriði í rekstrarumhverfi fjölmiðla hér á landi

Rétt í þann mund sem þjóðin er að brjótast út úr veirufaraldrinum áformar ríkisstjórnin að efna til eiturlyfjafaraldurs sem mun koma þyngst niður á ungu fólki. Læknar og lögregla leggjast fast gegn frumvarpinu. Embætti landlæknis ítrekar nauðsyn þess að meta áhrif, bæði tilætluð og óvænt. Tillaga sem þessi muni hafa áhrif á aðra einstaklinga og hópa en tilgreindir séu í frumvarpinu. Landlæknisembættið bendir á að í frumvarpinu komi hvergi skýrt fram tillaga eða áætlun um auknar forvarnir. Í niðurlagi spyr embættið: Hver er ávinningurinn með þessari breytingu? Læknafélag Íslands bendir á að hvergi í frumvarpinu sé gert ráð fyrir neinum hliðaraðgerðum sambærilegum þeim sem gripið hefur verið til í öðrum löndum sem hafa farið þá leið að lögleiða neyslu fíkniefna. Þá bendir Læknafélagið á að frumvarpið geri ekki tilraun til að skilgreina hvað sé neysluskammtur.

Ríkislögreglustjóri leiðir í ljós að í þeim ríkjum sem talin eru hafa hvað mildasta löggjöf um fíkniefni er varsla fíkniefna refsiverð.

Af síðasttöldu umsögninni sést að frumforsenda málsins, að hverfa beri frá hörðum refsingum, stenst ekki. Þær eru ekki fyrir hendi.

sérstöku umræðu og ég þakka hæstv. ráðherra fyrir að gefa sér tíma í hana. Við lítum á sjálfbærni sem lykilorð í sjávarútvegi. Hún leiðir aftur að þolmörkum stofna, sem setur okkur aflamörk sem verða þá ákveðin á grunni vandaðra rannsókna. Rannsóknir á nytjastofnum snúast m.a. um að afla staðgóðrar þekkingar á útbreiðslu tegunda, áætla stofnstærð, rannsaka nýliðun, vaxtarhraða, aldursdreifingu og loks veiðihæfni veiðarfæranna ásamt umhverfisáhrifum þeirra, og ég legg mikla áherslu á það. Hafrannsóknastofnun heldur utan um slíkar rannsóknir hér á landi. Hún er með yfir 4 milljarða ársveltu og stundar samvinnu við erlendar rannsóknarstofnanir og tekur þátt í evrópskum rannsóknarverkefnum, svo ég nefni eitthvað. Sem náttúrufræðingur hef ég haft áhyggjur af nýtingu stofna á borð við hrognkelsi, sæbjúgu og humar, og hef raunar ekki skilið það nýtingarmynstur sem sést hefur síðastliðinn áratug eða svo. Allt þetta eru afar mikilvægir stofnar fyrir byggð í landinu og afkomu margra strandveiðibæja okkar. Hrognkelsaveiðar ná stærðargráðunni 7.000 tonnum á ári. Það eru um 20.000 tunnur af hrognum

og svo á veiði á grunnsvæði að einhverju leyti líka. Ég spyr: Hvernig er hægt að bæta í þá mynd sem við höfum af nytjaþoli grásleppu með þessi gögn í höndum?

Ég auglýsi því í raun og veru eftir auknum rannsóknum á stofnstærðinni og betri nýtingu. Sæbjúgu er nokkuð nýr nytjastofn.

Þá spyr maður: Hvað er til ráða? Verðum við ekki að styrkja veiðiráðgjöfina og vita þá meira um bæði umhverfisáhrif og áhrif þeirra veiða á stofninn, sem lítið er vitað um hve stór er við landið, og í raun og veru vaxtarhraða hans og útbreiðslu yfir höfuð?

Þannig að það eru ekki stór orð að tala um hrun þessa stofns. Ég kann ekki skýringar á því en ég leyfi mér að benda á ofveiði. Ég bendi á umhverfisóvænan veiðibúnað, þung troll og umhverfisbreytingar í hafinu, breytingu á hitastigi og seltu sjávar, og aukna setmyndun í sjó vegna meira rennslis jökulvatna. Þetta geta allt verið hugsanlegar orsakir. En ég spyr þá aftur: Hvað er til bragðs að taka? Ef við eflum rannsóknir þá er spurningin: Hvernig? Notum við frekar gildrur til veiða en troll? Hvað þurfum við að skilja til að vita betur um þennan verðmæta stofn? Nú er hafinn áratugur hafsins á vegum Sameinuðu þjóðanna, 2021–2030. Við þurfum að styrkja bláa hagkerfið á þessum tíma. Við þurfum að bæta sjálfbærniviðmiðin. Við þurfum að efla hafrannsóknir og síðast en ekki síst þurfum við að finna betri leiðir til að nýta sjávarafurðir á öllum stofnum á sjálfbæran hátt.

orðum sem ég læt falla hér á eftir. Stofnmat og veiðiráðgjöf grásleppu byggist á stofnmælingu botnfiska sem gerð er að vori. Í þessum leiðangri, sem hefur verið farinn allt frá árinu 1985

Að meðaltali hefur verið farið á 570 mælipunkta á hverju árabili og staðan er þannig að það fást færri rauðmagar á þessum stöðvum en grásleppur,

Það er hins vegar mat

góð. Bent er á að stofnmælingin fangi vel sveiflur í stofnstærð. Til viðbótar þessu eru tveir árlegir rannsóknarleiðangrar sem eru í gangi, sem eru netarall og makrílleiðangur sem farinn er í júlí.

Í mati á veiðiþoli sæbjúgna hefur verið stuðst við afla á sóknareiningu veiðiskipa en slík nálgun hefur ýmsa annmarka. Til að styrkja veiðiráðgjöf sæbjúgna var því ákveðið á síðasta ári að bæta við stöðluðum togum og myndavélasniðum á sæbjúgnaslóð í grunnslóðarleiðangri til að hægt að nálgast betur mat á breytingum í stofnstærð sæbjúgna, óháð veiðum. Vonir Hafrannsóknastofnunar standa til að á næstu árum verði hægt að byggja ráðgjöfina á þessum gögnum en að sjálfsögðu tengist það fjármögnun stofnunarinnar hverju sinni. Varðandi humarinn þá var aðferðum við stofnmælingar á honum breytt 2016, frá því að notast við mælingu með humarvörpu í að telja humarholur með neðansjávarmyndavélum. Það er í samræmi við það sem Alþjóðahafrannsóknastofnunin hefur mælt með til stofnmælinga. Jafnframt var á árinu 2018 hafist handa við að safna humarlifrum í þessum leiðangri til að fá mat á hugsanlega nýliðun stofnsins. Síðastliðið haust var ráðist í atferlisrannsóknir á humri til að fá mat á virkni hans og notkun á holum en slíkt getur varpað ljósi á óvissuþætti í stofnmati. Við styrktum þessar rannsóknir sérstaklega af ákveðnum lið frá ráðuneytinu.

hefur minnkað hratt á undanförnum árum. Það sjáum við bæði í gögnum sem og hjá veiðiskipum þrátt fyrir tækniframfarir í veiðum. Stofninn er talinn hruninn, þ.e. undir varúðarmörkum,

Herra forseti. Ég þakka málshefjanda fyrir að hefja þessa umræðu um nytjastofna í sjó við Ísland, um þrjár fríðleiks- og gæðategundir. Það er ýmislegt sem bendir til að vísindamenn hafi ekki þau verkfæri sem til þarf svo hafa megi fullnægjandi yfirsýn um stærð og viðgang stofna og hvaða takmarkanir og möguleikar felist í að nytja þá. Hrognkelsa- eða grásleppuveiðar eru lifandi dæmi, mikilvægur þáttur í atvinnulífi á ákveðnum landsvæðum í fleiri mannsaldra. Eitt ágreiningsefnið er hreinlega stærð og hegðun grásleppustofnsins, það hversu slaklega við höfum rannsakað þessa og fleiri tegundir og á hæpnum forsendum, við veiðiráðgjöf jafnvel stuðst við gamlar afladagbækur eins og vísindagögn, frá þeim tíma þegar allt aðrar verkunaraðferðir tíðkuðust.

og Hafró ráðlagði ekki meira en 1.730 tonn. Engu að síður reyndist veiðin nærri helmingi meiri eða um 3.200 tonn á síðasta ári. Á Flateyri er verið að setja upp um þessar mundir verksmiðju sem áætlað er að veiti allt að 10 manns vinnu allt árið við sæbjúgnavinnslu. Á sama tíma er verið að takmarka veiðarnar á öllum svæðum undan Vestfjörðum niður í sirka 300 tonn en var vel á annað þúsund tonn þegar mest var. Hvað segir þetta? Um humarveiðarnar þarf ekki að fara mörgum orðum. Þar hefur verið algjört hrun, nú er veiðin 6–7% af því sem veitt var fyrir áratug. Blasir ekki við, herra forseti, að verið er að ganga á þessa stofna og fleiri með ósjálfbærum hætti? Þarf ekki að bæta verulega rannsókn á lífríki sjávar

Því meiri upplýsinga sem okkur tekst að afla um vistkerfi hafsins og einstakar tegundir, þeim mun meiri möguleikar skapast á sjálfbærum nytjum, vernd lífríkis og vistkerfa og verðmætasköpun úr auðlindum hafsins. Ísland á þess vegna á öllum tímum að leggja áherslu á að rannsaka lífríki hafsins, bæði stofna sem við nýtum nú þegar og aðrar tegundir. Hér í dag eru hrognkelsið, grásleppan, humarinn og sæbjúgun sérstaklega til umræðu. Hrognkelsi hefur líklega verið nytjað frá upphafi Íslandsbyggðar en sæbjúgun og humarinn síður enda lífverur sem lifa á meira dýpi og voru lítt aðgengilegar meðan við réðum yfir minni tækni. Hugleiðingar sem vakna hjá mér varðandi fyrirkomulag þekkingaröflunar, þegar nýting hefst á nýjum stofni þar sem hvorki er til staðar vísindaleg þekking frá Íslandsmiðum né reynsluvísindi sjómannsins, eru hvort við eigum einhverjar verklagsreglur um samstarf frumkvöðla og Hafrannsóknastofnunar

Mest fór heildaraflinn í 5.000–6.000 tonn en í ár eru útgefin leyfi aðeins 2.200 tonn og síðustu ár. Ráðgjöf Hafró er samsett úr mati á veiðiþoli ólíkra svæða og heimilda til tilraunaveiða utan þeirra sem ná þá mest 50 tonnum í hverju hólfi. Ég velti fyrir mér hvernig sé svo unnið úr þessum upplýsingum til að auka þekkingu á stofninum. Það er svo annað mál að eðlilegt væri að kvótasetja veiðarnar og því legg ég áherslu á að atvinnuveganefnd geri atlögu að því að afgreiða fyrirliggjandi frumvarp um veiðar á sæbjúgum þótt það sé hluti af öðru stærra og umdeildara máli.

Ég verð að segja að mér finnst í þessari umræðu ákveðinn skortur á umræðu um loftslagsbreytingar og þau áhrif sem þær munu hafa á hafið og hafa nú þegar á hafið.

er við við veiðiráðgjöf í framtíðinni, næstu áratugi, þurfi ekki að fara að leggja sérstaka áherslu á það við hverju við getum búist eftir áratug, eða tvo eða þrjá eða fjóra, vegna loftslagsbreytinga og þeirra áhrifa sem við vitum að þær munu hafa á lífríki sjávarins. Ég hygg nefnilega að þótt við höfum alltaf þurft að rannsaka þessar tegundir, alveg óháð loftslagsbreytingum,

gerum allt sem í okkar valdi stendur til að auka sjálfstæði Hafró, líka frá hagsmunaaðilum, það er náttúrlega gömul saga og ný, þannig að hún geti fengið sjálfstæði til rannsókna á fjárhagslegum grunni, einnig til að fara í skoðun á á vistkerfi sjávar, hvaða áhrif loftslagsbreytingar hafa, því að þetta hefur gríðarleg áhrif til skemmri og lengri tíma. Þetta hefur líka áhrif á trúverðugleika okkar sem fiskveiðiþjóðar. Það er

þá erum við sammála um að við eigum að halda áfram á þeirri farsælu leið sem að mínu mati var mótuð fyrir nokkuð löngu síðan, þ.e. að byggja á sjálfbærum veiðum sem styðjast við vísindalega ráðgjöf. Þetta er rauði þráðurinn í fiskveiðistjórn Við megum ekki fara að slaka á þeim þræði eða jafnvel klippa í sundur og stagbæta hann síðan eftir á. Varðandi humarinn, sæbjúgun, hrognkelsin, grásleppuna

Stofnstærð þessarar fisktegundar er tómt rugl, sem sést best á þeirri gríðarmiklu hrognkelsisgengd sem verið hefur við strendur landsins nú í vor og stendur enn yfir og virðist ekkert lát á. Aflabrögð hafa verið langt umfram þær væntingar sem lesa mátti út úr svokallaðri ráðgjöf vísindamanna Hafrannsóknastofnunar.

Hins vegar er spurning hvort ekki mætti skoða enn betur en nú er gert veiðistærð hrognkelsis sem meðafla í flotvörpu fiskiskipa, bæði heildarmagn og líka lengdardreifingu og aldur þeirra hrognkelsa sem þannig veiðast, og í úthafinu.

Veiðistýring staðbundinna tegunda þarf því alltaf að byggja á öflugum grunnrannsóknum á mismunandi tegundum, hvort sem um ræðir hrognkelsi, sæbjúgu, ígulker eða humar. vakti það upp spurningar um áreiðanleika ráðgjafar Hafró og á hvaða grunni ráðgjöfin væri byggð þegar ráðgjöfin fyrir veiðiárið í ár hækkaði um 74% á milli ára en á síðasta ári voru veiðar stöðvaðar í bullandi veiði þegar veiðar norðvestanlands voru rétt að byrja. Rannsóknir sem byggst hafa á togararalli vekja því miklar efasemdir einar og sér. Horfa þarf til öflugra rannsókna á grunnslóð.

Nýting og veiði á sæbjúgum og ígulkerjum á eftir að aukast og ásókn í enn frekari nýtingu þessara tegunda mun kalla á miklum mun meiri rannsóknir allt í kringum landið. Uppbygging fyrirtækja í þessum greinum kallar á staðbundna veiðistýringu sem byggð er á svæðisbundnum rannsóknum.

Grásleppa, sæbjúgu og humar eru hluti þeirra tegunda sem þarfnast meiri tíma og fjármagns til rannsókna. Grásleppan er rannsökuð í togararallinu sem gefur mynd af stöðu stofnsins en þó ekki nægilegar upplýsingar að margra mati.

Nú er svo komið að stofninn er hruninn. Fyrir nokkrum árum var algengt að í fimm tíma togi væri aflað 200–300 kg af humarhölum. Nú er svo komið að eftir fimm tíma tog er afurðin um 5 kg á humarbleyðum á þessari vertíð.

sem getur auðvitað endað í því að þessar veiðar verði alfarið bannaðar um tíma, hefur á svipuðum tíma einnig verið hrun í sandsíli og sjófugli á sunnanverðu landinu og líka í keilu og blálöngu, en sumir þessara stofna virðast hafa verið að ná sér síðastliðin ár þannig að þetta er ekki einungis bundið við humarinn.

fellur svona skart og mikið á einstaka landsvæðum.

byggt á sterkum vísindalegum grunni. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, SFS, hafa tekið til umsagnar tillögu til þingsályktunar um fjármálaáætlun fyrir árin 2022–2026 og er þar margt áhugavert sem ég get tekið undir.

Herra forseti. Vandaðar rannsóknir eru forsenda þess að auðlindin okkar í hafinu verði nýtt á ábyrgan og sjálfbæran hátt. Því er borðleggjandi að útgjöld til Hafrannsóknastofnunar geta skilað margföldum ávinningi. Auknar rannsóknir á nýtingu fjölmargra minni fiskstofna verður að stunda með ásættanlegum hætti. Það gæti skilað mörgum tækifærum um allt land og ýmis tækifæri gætu sprottið upp í brothættum byggðum. Rannsóknir á nýtingu fjölmargra minni fiskstofna hafa aldrei verið stundaðar með ásættanlegum hætti. Það er ekki nægilega gott. Nauðsynlegt og löngu tímabært er að gerðar verði ráðstafanir með myndarlegri eflingu rannsókna.

Virðulegi forseti. Þetta er góð umræða og mikilvæg og ætla ég í þessari seinni ræðu að víkja aðeins að hrognkelsunum. Við lítum oft þannig á að hrognkelsi sé fiskur sem ferðist lítið, haldi sig á grunnsævi og jafnvel alla tíð í sömu fjörunni. Það er þó fjarri lagi. Hann lifir á hörðum botni á 20–200 m dýpi en utan hrygningartímans finnst hann oft langt úti í hafi.

Rannsóknir á stofnstærð og afkomu hrognkelsisins hafa þrátt fyrir það, eins og fram kom í máli hæstv. ráðherra áðan, sýnt nokkuð gott samræmi í niðurstöðum á stofnstærðarmati og grásleppuveiðinni á hverju vori. Reynslan sýnir samt að það er full ástæða til að horfa jafnframt til fleiri mælikvarða til að ná betra samhengi í fjölbreyttar upplýsingar sem fyrir liggja og til að móta mælikvarða til að vakta stofninn til framtíðar. Sjávarlíftæknisetrið BioPol á Skagaströnd hefur frá 2008 fengist við rannsóknir á lífsháttum og hegðunarmynstri hrognkelsa og einmitt sýnt fram á umfangsmikil ferðalög einstakra fiska með ströndum landsins á hrygningartíma, sem hafa komið mörgum á óvart. Það leiðir hugann að ýmiss konar nýrri tækni sem á eftir að auka tækifæri til hafrannsókna, svo sem ýmiss konar tækni við fjarkönnun sem á bæði að geta nýst á yfirborði sjávar og á botninum. En síðan, eins og fram hefur komið í umræðunni, er mjög mikilvægt að hvetja til nýsköpunar við að nýta allan þann feng sem að landi kemur, öðruvísi náum við ekki sjálfbærni. Að lokum: Ættu íslenskar rannsóknastofnanir eins og Hafrannsóknastofnun ekki að leggja meira upp úr almennri fræðslu og upplýsingagjöf, skrifum á mannamáli, um stöðu einstakra tegunda til að efla almenna þekkingu á hafinu? Virðulegi forseti. Það er algjörlega eðlilegt og viðbúið að hagsmunir togist á þegar við þurfum að takmarka nýtingu einhverrar auðlindar til að halda í auðlindina sjálfa. eðlilega einum of mikið nýtt og öðrum of lítið nýtt. Hygg ég að það sé mjög skýrt og ríkt tölfræðilegt mynstur milli þess hvaðan fólk kemur að þeirri spurningu og hvað því finnst.

Svarið við þeirri spurningu hygg ég að sé einfaldlega: Jú, að þess þurfi, það sé við hæfi. Ég hlýddi vel á ræðu hæstv. ráðherra og fannst það ekki koma skýrt fram í svari hans, sem mér finnst mikilvægt að sé mjög skýrt.

að kalla á varúð og þar með minni nýtingu, þannig að það getur verið bein fjárfesting í því að auka rannsóknir til þess að auka vissuna og þar með nýta betur það sem nýta má.

Það er langtum betra að veiðiráðgjöfin sé byggð á gögnum og þekkingu og rannsóknum sem eru óyggjandi í augum allra sem að borðinu koma, en þá þarf Hafrannsóknastofnun að hafa fjárhagslega burði til að sinna þeim rannsóknum sem sinna þarf.

rétt sé að setja kvóta á þessar veiðar þar sem ekkert er vitað um stofnstærð eða þróun á henni. Sóknarnýting með vistvænum veiðarfærum og vökulu auga fyrir afla í sóknareiningu er skynsamlegri leið til sjálfbærrar nýtingar. Þá má líka spyrja hvort ekki sé ástæða til að reyna að kanna hvort og þá hvernig þeir plógar sem dregnir eru eftir hafsbotninum skaða annað lífríki á botninum eða hvort veiðarnar leiði til vistkerfisbreytinga. Þó ber að geta þess að Bergur Garðarsson, skipstjóri á Akranesi, sem er frumkvöðull í þessum veiðum, segir í samtali við Fiskifréttir í maí 2019, að menn hafi tekið upp plóga sem ganga á hjólum í stað skíða og það fari betur með botninn.

og annað og það er nægt tilefni til frekari rannsókna á þessum sviðum. Hvað humarinn varðar þá lofar ný rannsóknartækni góðu, en ég ætla samt sem áður að halda því fram að um ofveiði hafi verið að ræða,

Niðurstaða mín er einfaldlega sú að við megum ekki slaka á, heldur tryggja nægt fé, tæki og mannafla til öflugri sjávardýra- og umhverfisrannsókna en verið hefur. Ég vil að við aukum við þær og ég vil líka að við sjáum til þess að sjálfbærni sé

Meginspurningin þar er hvað sé að gerast í hafinu og þar á að ræða helstu áskoranir sem við blasa sem stafa af völdum loftslagsáhrifa. Stofnunin mun draga þar upp mögulegar sviðsmyndir og hvernig best verði brugðist við með tilliti til þeirra áherslna sem stjórnvöld verða að leggja á komandi árum í þágu rannsókna á þessari mikilvægu auðlind okkar. Það er vel og ég tel að það sé mikill samhljómur í þingsal í þessari umræðu eins og oft áður um að við eigum að styrkja grunnrannsóknir eins vel og við mögulega getum hverju sinni.

og hins vegar er þetta stjórnun á veiðum á grunni þess sem við ákveðum hvert heildaraflamark á að vera. Við komum okkur saman um það á grundvelli vísindalegrar ráðgjafar og sem betur fer fylgjum við henni í öllum megindráttum. Síðan eru átökin um

en ekki lögfestingin. Ég vona heitt og innilega að lögfestingin verði ekki fryst bara vegna þess að við erum komin með góða þýðingu. Herra forseti. Vissuð þið að fyrir tveimur árum samþykkti Alþingi að það bæri að lögfesta samninginn um réttindi fatlaðs fólks? Vissuð þið að fyrir hálfu ári átti ríkisstjórnin að vera búin að leggja fram frumvarp um lögfestinguna? Vissuð þið að ríkisstjórnin er framkvæmdarvald og henni ber að framfylgja vilja þingsins? Vissuð þið að ekkert frumvarp um lögfestingu er komið fram frá ríkisstjórninni þrátt fyrir skýran vilja þingsins? Ríkisstjórnin hefur ekkert val hér að mínu mati. En er þessari ríkisstjórn virkilega alvara að láta þetta mál af öllum, mál sem snertir mannréttindi fatlaðs fólks og öryrkja á Íslandi, mæta afgangi?

þýðingu á samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks vegna þess að fyrri þýðing hefur verið gagnrýnd af samtökum fatlaðs fólks og fagfólki.

ríkir um. Það er því mikið fagnaðarefni að við séum að greiða hér atkvæði um þýðinguna og í umfjöllun nefndarinnar kom fram að það ríkir sátt um hana, bæði meðal

Þetta er fjórða frumvarpið sem við erum að samþykkja á þessu þingi sem snýr að kynrænu sjálfræði og réttindum fólks með

í okkar samfélagi. Ég fagna því svo sannarlega að hér sé atkvæðataflan algræn og við séum þar með búin að ljúka fjórum frumvörpum sem lúta að þessum málaflokki.

fara verður fram heildarendurskoðun á þeim lagabálkum er varða persónurétt. Það er ekki nóg að uppfæra einungis orðalagið heldur þarf að líta á þetta allt heildstætt þannig að réttindi fyrir öll haldist inni í lögunum og nái yfir okkur öll.

Virðulegur forseti. Ég hef átt í bölvuðum vandræðum með að gera upp hug minn um það hvernig ég ætla að greiða atkvæði við lokaafgreiðslu þessa máls. Eins og frægt er orðið er ég mikill talsmaður þess að hafa sérstakt, ytra, sjálfstætt og gott eftirlit með störfum og starfsháttum lögreglu. Það er að hluta til markmið þessa frumvarps að auka það litla eftirlit sem er til staðar. Mér er skapi næst að sitja hjá við afgreiðslu málsins vegna þess að mér finnst ekki nóg að gert. Mér finnst málið því miður einkennast af því viðhorfi hérlendis að lögreglunni sé í meginatriðum einfaldlega treystandi. Það er ekki spurningin, virðulegi forseti, heldur hvers eðlis stofnunin er. Hún er valdastofnun sem fer með það hlutverk að beita fólk líkamlegu valdi eftir þörfum. Það er mikið vald og þarf mikið eftirlit Ég ætla að splæsa grænu á þetta frumvarp í þetta sinn en ég vildi koma hér upp og lýsa þessum fyrirvara mínum og þeirri skoðun minni að halda verði áfram að auka eftirlit með starfsemi lögreglu.

lagasetning þegar mörgum ólíkum lagagreinum er splæst saman í eitt frumvarp og við þurfum annaðhvort að segja já eða nei við þeim

það eru nokkrir aðgreindir þættir í þessu frumvarpi sem felur í sér breytingar á lögreglulögunum. Hér er ekki um að ræða heildarendurskoðun á þessari löggjöf heldur er verið að takast á við þrjá afmarkaða þætti. koma á fót eða renna stoðum undir lögregluráð til að auka samstarf lögregluliða. Það er verið að tryggja lagastoð fyrir samstarfi við erlend lögregluyfirvöld, m.a. með heimildum til erlendra lögreglumanna þó að

Virðulegi forseti. Það er mikið fagnaðarefni að við séum að ganga frá þessu máli. Ég segi: Endurreisn starfsnámsins er hafin. Þetta frumvarp er mikið réttlætismál og fagnaðarefni fyrir allt menntakerfið, sérstaklega nemendur. Það felur í sér aukið jafnræði til náms. Frumvarpið er liður í aðgerðaáætlun til að efla starfs- og tæknimenntun í landinu og er unnið í samráði við fjölda hagaðila. Þetta er mikið fagnaðarefni og vil ég þakka hv. allsherjar- og menntamálanefnd kærlega fyrir alla vinnuna og öllum þeim sem hafa komið að þessu.

Sjálf hef ég flutt sambærilegt mál, nr. 269 á þskj. 300, um breytingar á þessum sömu lögum sem ganga út á það sama. Hér er önnur nálgun sem unnin hefur verið í meira samstarfi við háskólasamfélagið og því ber að fagna. Þess vegna styð ég þetta mál heils hugar.

Herra forseti. Við greiðum nú atkvæði um breytingar á umferðarlögum sem ná til ýmissa atriða, að einfalda ferla, skýra orðalag tiltekinna lagaákvæða og greiða fyrir innleiðingu reglugerða Lagðar eru til breytingar á 15 greinum umferðarlaganna sem nú eru í gildi frá 2019, flest jákvætt og þjónar vel tilgangi sínum. Þó getur þingflokkur Samfylkingarinnar ekki stutt breytingar á a-lið 1. gr. frumvarpsins þar sem lagt er til að hámarkshraði í vistgötum verði hækkaður. Þingflokkurinn styður því breytingartillögu hv. þm. Andrésar Inga Jónssonar um að ákvæðið verði óbreytt frá því sem nú er.

Í frumvarpinu er lagt til að hækka þennan hraða úr 10 km í 15 km af þeim ástæðum einum, að því er virðist, að það er til aukins hagræðis fyrir ökumenn sem gætu átt á hættu að aka of hratt og fá sekt vegna þess, jafnvel ökuleyfissviptingu ef þeir keyra þeim mun hraðar. Þetta er öfug þróun á röngum forsendum og því er hér lagt til að fella brott þetta ákvæði frumvarpsins og standa með þeim 10 km hámarkshraða sem er í gildandi lögum.

Það er það

16.